Zdaj bi začel z besedami, kaj vse bi opozicija naredila, da današnje seje ne bi bilo. Res je, pritiski se vršijo vsak dan, zdaj te zadnje dni, tako kot je tudi kolega Aleš Rezar povedal, ki je predsednik komisije, kaj vse bi storili, da tega ne bi bilo in da bi na koncu nek epilog iz tega tudi nastal, ker najboljše je zadevo vleči do neskončnosti, pa skozi govoriti predsednik Vlade je kriv, predsednik Vlade je kriv, pa nobenega dokaza za to imeti. Tako da že ves čas ponavljam, da je očitek, ki ga stalno govorijo v opozicijskih vrstah,

tudi jaz sploh ne vem, če med njo in opozicijo sploh obstaja kakšna razlika. Sem pa vesel, da imamo v tem vmesnem poročilu to tudi dokazano in lahko končno končamo s tovrstnimi manipulacijami. Pa nekako začnimo na začetku. Po pričanju Bobnarjeve Lindava, je Lindav, 28. 11. 2022, na dan, ko naj bi on smatral, da se bo izvršila aretacija, poklical direktorja Sove gospoda Kadivnika in ga vprašal, zakaj aretacija ni bila izvedena. Po navedbah Lindava naj bi Kadivnik odvrnil, da je posledica sugestije predsednika Vlade Republike Slovenije, ker da naj bi aretacija odvrnila pozornost javnosti od po referendumskega dogajanja. To je izrekel Lindav na zaslišanju. Veste kje pa nastane problem? Da je vse to pričanje Lindava dokazana laž in to tudi izhaja iz poročila preiskovalne komisije. Direktor Sove, gospod Kadivnik, je pred komisijo jasno izpričal, da na omenjen datum ni imel nobene komunikacije z Lindavom. Še več, priložil je celo spisek klicev iz svojega telefona. Zdaj ne vem, če se zavedate, da je bil pripravljen in ga je tudi pokazal spisek klicev iz svojega telefona, govorimo o direktorju Slovenske obveščevalno varnostne službe, agencije. In potem sem slišal tamle kolega Žaklja, ki je v razpravi omenil danes, ja saj ni težko zbrisati klica, Ja, on je pokazal ta seznam. Zakaj, tisti, ki obtožuje, to je gospod Lindav, zakaj on ni predložil seznama, če je takrat ta klic bil opravljen. Zakaj? Zato, ker je vse to ena velika laž. Tudi direktor Nacionalnega preiskovalnega urada NPU, gospod Muženič, je v pričanju jasno povedal, da se datum aretacije ni menjal, da je bil izveden točno takrat, ko so bili izpolnjeni vsi pogoji za aretacijo. Zdaj se pa vprašamo, kaj so pa bili ti pogoji? To pa so identifikacija načina komunikacije in pa časovni okvir komunikacije vohunov, ki je bil zelo pomemben. Sova je od tuje partnerske obveščevalne agencije zadnjo informacijo, ki je bila nujna za nadaljevanje postopka proti ruskim vohunom, pridobila tako, da je bila prva mogoča preveritev v ponedeljek, 28. 11. Kaj pa je tu preverjala? Uro, ko so ruski vohuni komunicirali, saj so jih želeli aretirati prav v trenutku, ko bi potekala komunikacija, in seveda tudi zato, da se ne bi mogli uničiti dokazi. Ko je potrdila tudi ta podatek, pa je lahko na naslednji možni datum izvedla aretacijo, in to je bil takoj naslednji ponedeljek, 5. 12. Tako je ta stvar potekala. In kako naj bi predsednik Vlade vplival na aretacijo zaradi referenduma, če pa je zadnji potrebni vhodni podatek Sova pridobila šele 28. 11., kar je dan po referendumu? o čem se mi tu sploh pogovarjamo? Kako naj bi predsednik Vlade zamaknil aretacijo, ki za tisti dan sploh ni bila načrtovana. To so očitne laži. Kot član Komisije za nadzor obveščevalno varnostnih služb ali po domače KNOVS, ne morem(?) govoriti o delu na tem organu, pa vendar je že iz vmesnega poročila jasno, da je KNOVS na podlagi lažnih navedb Bobnarjeve in Lindava na zaslišanju pred preiskovalno komisijo začel nek svoj postopek, v katerem so uporabili podatke iz tajnega zaslišanja pred preiskovalno komisijo. 77. TRAK: (SC) – 15.20 (nadaljevanje) Kako je ta informacija, ki je bila, da ne bo pomote, ugotovljena kot popolna izmišljotina, sploh prišla na KNOVS, pa ne bom ugibal. Vemo pa, katera stranka vodi KNOVS in kateri član te stranke na preiskovalni komisiji vodi to gonjo proti predsedniku vlade. Jasno, da ne morem javno govoriti o zaključkih KNOVS, ker gre za tajne zadeve. Lahko pa povem, kar je razvidno tudi iz javnega dela vmesnega poročila komisije, da je KNOVS pozval preiskovalno komisijo k soočenju teh dveh prič in sicer gospoda Kadivnika in Muženiča, nato pa KNOVS ni želel odstopiti magnetogramov zaslišanj, kljub večkratnim pozivom preiskovalne komisije. Zakaj pa tega magnetograma, potem KNOVS ni želel odstopiti preiskovalni komisiji, pa najbolje ve opozicija, ki ima v tem organu večino in lahko Komisijo za nadzor obveščevalno varnostnih služb po potrebi zlorablja za svoje lastne interese. Jaz sem to zadevo tudi ta modus operandi komisije že sam javno izpostavil pri nekem drugem primeru delovanja organa KNOVS že v preteklosti. Javnost, saj se še spomnite afere Dars in tudi kolega Žakelj to redno zdaj omenja, ker čaka kaj se bo zgodilo in zato se tudi tresejo v Novi Sloveniji. In tu pridemo do naslednje težave, ker je bilo vse to tajno, se niti tisti, ki je bil obtožen, ni mogel javno zagovarjati in navesti vseh dejstev, ki pa jih danes lahko preberemo v vmesnem poročilu komisije. Veste, nekateri v tej državi varovanje strogih tajnosti jemljejo resno, kar aretacija ruskih vohunov nedvoumno je za razliko od nekaterih poslank in poslancev, ki danes tu z nami sedijo v dvorani. Ker so obtoženi predsednik vlade, zaradi tajnosti podatkov tako ni mogel javno zagovarjati z vsemi dejstvi so se te neresnice, ki sta jih izrekla Bobnarjeva in Lindav, širila in širila in to je bila potem super podlaga za širši politični obračun, v katerega je z veseljem vstopila opozicija in nadaljevala s širjenjem neresnic, ki jih lahko poslušamo še danes, pa naj stane, kar hoče. Pri napadih na predsednika vlade doktor Goloba tako opozicija kot tudi Bobnarjeva ne poznajo omejitev, pa četudi je za dosego cilja potrebno ogroziti celo nacionalno varnost. Ker za njih cilj opravičuje vsa sredstva in cilje znanj. Cilj je politična diskreditacija predsednika Vlade in posredno destabilizacija vlade s strani nekdanje ministrice. Veste, kaj je tudi zelo povedno, aretacija ruskih vohunov se je zgodila 5. 12. 2022 in glej ga zlomka, bom uporabil besede tamle poslanca Kosija, kdaj sta gospa Bobnar in gospod Lindav to sedaj dokazano izmišljotino, izmišljeno zgodbo povedala ali pa izmišljotino? Eno leto kasneje, 23. 10. skoraj leto dni po tem, ko naj bi se to zgodilo, leto dni po tem, ko noben od njiju ni bil več v funkciji, če sta tako polna integritete, zakaj sta čakala? Zakaj čakati eno leto, da to poveš, zakaj to nisi takoj naredil? Zakaj tega tudi nista prijavila nobenemu pristojnemu organu in sta jo prvič izpričala na politični parlamentarni komisiji? Mislim, da v tej dvorani ni nikogar, ki intimno dejansko verjame, da sta Bobnar in Lindav pričala resnico. In če sta lagala pri tako pomembni temi, kot je aretacija ruskih vohunov, ki je eden največjih dosežkov Slovenske obveščevalno varnostne agencije, lahko rečem, po II. svetovni vojni ali pa, kot so pisali, po padcu Berlinskega zida, potem jim ne gre verjeti niti pri drugih zadevah. Kot priči sta omenjeni osebi v celoti diskreditirani. Diskreditirani v celoti. Se pa lahko vsi vprašamo o motivih in strokovni usposobljenosti Bobnarjeve in Lindava, če sta bila, zaradi lastnih političnih motivov celo pripravljena diskreditirati najuspešnejšo akcijo Slovenske obveščevalno varnostne agencije v zgodovini. Danes, ko je jasno, da je bila obtožba o prestavitvi aretacije ruskih vohunov ena velika izmišljotina, lahko tudi brez zadržkov trdimo, da se način, kako sta Bobnarjeva in Lindav podajala trditve,

pač pa sta zgolj in izključno izvajala politični napad na predsednika Vlade. Če bi predsednik Vlade zaradi političnih interesov res vplival na postopke operativne akcije, in to do te mere, da bi določal datum aretacije, bi bila taka aretacija izven ustavnih okvirov, posledično bi na sodišču celoten primer padel. Zdaj za tiste, ki ne veste, kaj so, ko govorimo o tujih partnerskih obveščevalnih službah, tako da boste malo, da veste, o kom se pogovarjamo, tu noter lahko govorimo, poznate imena CIA, Mosad, MI6 in tako naprej, to ste videli tudi, če drugje ne, po televiziji iz kakšnih filmov. In zdaj si vi predstavljate, da naj bi zjutraj predsednik Vlade vstal, rekel, u, je poreferendumski dan, tak lep dan, in bi poklical tam te agencije, prijatelji, dajmo se zmeniti, dajmo mi to prestaviti, ki je tako lep dan, za kak drug dan, za en teden. Mislim, a ni to smešno? To je res smešno, da bi predsednik Vlade lahko vplival. To je bila mednarodna zadeva, mednarodno profesionalno usklajena akcija, ki jo je potem Sova tu izvedla. In da bi kaj takega lahko počel, glejte, to je nepredstavljivo in jaz sploh ne vem, o kom se lahko tu še pogovarjamo. In danes jasno vemo, da temu ni tako. Vemo, da je sodišče primer zaključilo in da sta bila ilegalca Ruske federacije izmenjana. To je dodaten razlog, zaradi katerega lahko trdimo, da vmesno poročilo drži v celoti, saj se končno, saj so končne ugotovitve enake kot je ugotovitev sodnega postopka. Zato lahko z lahkoto še enkrat poudarim, da predsednik Vlade ni imel nobenega vpliva na prestavitev datuma aretacije. kako pomembna je bila ta aretacija, da je praktično je šlo za izmenjavo, glede na to, da je Navalni, Navalni, ki je bil prvi opozicijski vodja tam v Rusiji, po čudnem naključju takrat umrl, je potem šlo za izmenjavo drugega najpomembnejšega opozicijskega vodjo in še nekaj ostalih oseb. In kaj je bilo na koncu? Putin je praktično ta dva vohuna, ki jih je zamenjal, tudi odlikoval, tako je bilo to pomembno, tako da, toliko da, ljudje, da boste to razumeli. Bobnarjeva in Lindav bi s svojimi dejanji in trditvami lahko povzročila resno ogrožanje nacionalne varnosti Republike Slovenije in to pove vse o njunem karakterju, zato je bila njihova odločitev, da se umakneta iz javnih funkcij, edino pravilna. Zdaj bi pa še par besed povedal, ker vsi se sprašujejo, zakaj preiskovalna komisija ni zaslišala doktor Goloba, pa je pomembno. Preiskovalna komisija je imela ves čas namen zaslišati doktor Goloba. Ko sta Bobnarja in Lindav na zaslišanju izpostavila zgodbo o prestavitvi aretacije ruskih vohunov kot krovni dokaz, ki naj bi potrjeval vpletanje predsednika Vlade v delo policije, je preiskovalna komisija ta primer z vso skrbnostjo začela obravnavati in ugotovilo se je, da gre za popolno izmišljotino. Zato doktor Golob tudi ni bil zaslišan, ker ni bilo potrebe. Zavedajmo pa se, da danes govorimo samo o izmišljeni zgodbici, da je predsednik Vlade vplival na zamik aretacije vohunov, in tu se vsi strinjamo, da do tega ni prišlo, da ne obstaja niti en dokaz, ki bi to nakazoval. Če ta dokaz obstaja, zakaj ga niste predložili komisiji? Zakaj? Ker ne obstaja in to dobro veste. Kaj pa bi predsednik Vlade sploh lahko povedal? Da ni vplival? To je povedal že javno in to večkrat. Ampak kaj pa lahko predsednik Vlade vam v opoziciji sploh pove, da mu boste verjeli? Vaš intelektualni domet je razviden že iz zgodbe Kadivnik-Lindav. Preiskovalni komisiji Kadilnik predložil izpisek iz svojega telefona, torej materialni dokaz, da ni govoril z Lindavom, ampak to za vas ni dovolj. Poglejte vaše ločeno mnenje. Vi trdite, da ga je ponaredil. Na vprašanje pa se, zakaj vaša krovna priča gospod Lindav ne pokaže izpiska svojega telefona, če pa trdi, da ta klic obstaja, zakaj ne pokaže? Lahko bi ga pokazal tudi včeraj, ko je imel intervju na RTV, lahko bi ga priložili vi v dokazno gradivo, pa ga niste. Lahko bi ga dali v ločeno mnenje, pa ga niste. Ker ne obstaja in vi to dobro veste. Vaša agenda je samo selektivno 79. TRAK: (NB) - 15.30 (Nadaljevanje) zbiranje podatkov, da ustrezajo vaši politični agendi, ker ne ustreza, kar tukaj ne ustreza, pa prikrijete. To je seveda znana metoda. Iz časov tudi Janševe Vlade. V tem primeru imamo na eni strani materialni dokaz, na drugi pa neko ustno pripovedko in vi raje kot pisnim dokazom verjamete pripovedki tipa rekla kazala, ker to ustreza vaši zgodbi. Še več, celo zahtevate uvedbo obrnjenega dokaznega bremena, kot da bi živeli v neki banana republiki, in ne v ustavni demokraciji, in zdaj hočete, da tisti, ki se brani, dokaže svojo nedolžnost, namesto, da bi moral tisti, ki obtožuje, predložiti dokaze o svojih obdolžitvah. Pa saj to vidimo tudi iz vašega ločenega mnenja. Vi niste predstavili nobenih, ampak res nobenih dokazov za obtožbo, zahtevate pa, da tisti, ki se brani, dokaže neobstoj dogodkov. Kako naj nekdo dokaže neobstoj dogodka? Naj pred preiskovalno komisijo zaslišimo Boga, ki vse vidi. Te vaše kvazi strokovne teze so absurd absurda. Tako da tudi ne vem ali bi še kaj povedal. Sem že povedal, da na podlagi tega, ker ni nobenih informacij, tudi ni nobene potrebe, da bi se predsednika Vlade zaslišal, ker se tukaj o enih lažeh pogovarjamo, če boste imeli dokaze, pa z veseljem, ampak saj pravim, ker ni so laži in gre ta zgodba naprej. Zdaj pa, za konec bi samo še nekaj povedal. V bistvu še sporočilo za vse tiste, ki dnevno živite od zavajanja, izrekanja laži in diskreditiranja posameznikov ali skupin. Ena od deset teh božjih zapovedi je tudi, ne laži. Ker pa na tisti strani radi, ker na tisti strani radi prebirate Sveto pismo, bi vam prebral sledeče iz knjige pregovorov, ki se nanaša tudi na te vaše današnje nastope. In gre takole: Kdor govori resnico, izpričuje pravico, kriva priča pa prevaro. Poštene ustnice veljajo za vselej varljiv jezik le za trenutek. V srcu teh, ki kujejo hudobijo, bo razočaranje, pri teh, ki snujejo mir, pa bo veselje. Pravičnega ne zadene nič hudega, krivični pa so polni gorja, lažnive ustnice so Gospodu gnusoba. Všeč pa so mu tisti, ki si prizadevajo za resnico. Kar smo poslušali danes iz vaše strani so bile ene same laži, hudobija in manipulacije. In glede na količino laži, ki sem jih slišal danes, si zapomnite, da Bog vidi vse in včasih ne odpušča. Hvala. PREDSEDNICA Naslednji razpravljavec je kolega Andrej Poglajen in za njim kolegica Lena Grgurevič. Izvolite. ANDREJ POGLAJEN (PS SDS): Ja, predsedujoča, hvala za besedo. Uvodoma bi mojemu predhodniku povedal, da bi bilo dobro, da se kdaj odpre Sveto pismo, ne samo, ko ga hoče zlorabiti za obračunavanje z opozicijo. Danes smo poslušali kar nekaj stvari, nekaj dejstev, nekaj totalno zgrešenih trditev in vse poslance, ki danes zagovarjajo to poročilo pozivam, da si po koncu seje pogledate magnetogram, poskušajte se v vsej vaši ideološki zablodi postaviti v vlogo objektivnega državljana in preberite kaj ste danes izrekli, kajti temu kar vi danes zagovarjate, ne more noben, ki normalno trezno razmišlja, verjeti. Pa pojdimo lepo do začetka. Vaša bivša poslanska kolegica je enkrat na eni izmed komercialnih televizij dejala, da v vaši stranki ustanavljate preiskovalne komisije za obračunavanje s političnimi nasprotniki in osnova te komisije je bila podobna. Podpise ste vložili takrat poslanci gibanja Svoboda in hoteli ste seveda skozi vaše čudna, z ustaljenimi praksami skreganimi postopki pripeljati do tega, da bi ponovno v javnosti poskušali omadeževati preteklo koalicijo, pa vendar se je zgodilo, kar se je zgodilo. Moram reči, da sem na poti proti Državnemu zboru poslušal stališče, ki ga je imel gospod Rezar. (Nadaljevanje) v stališču predlagatelja se je nekako izgovarjal na domnevo nedolžnosti oziroma na 27. člen Ustave Republike Slovenije. Seveda pa je pri tem pozabil, da gospod Rezar vi niste sodnik in preiskovalna komisija ni postopek pred sodiščem. Gre za postopek ugotavljanja dejanskega stanja. In vaša naloga ni, da ubranite eno stran ali pa dokažite eni strani nasprotno. Vaša naloga je ena sama. Raziskati vse možnosti, vsa dejanja, ki se vežejo na posamezen postopek in predložiti dokazna dejstva. In eno izmed glavnih dokaznih dejstev je, v vsakem postopku mora vedno biti, da se zasliši glavnega osumljenca. Si predstavljate postopek pred sodiščem, kjer ne bi zaslišali glavnega osumljenca? Jaz takega postopka, razen če sam osumljenec pač reče, da se bo branil s tišino, jaz takega postopka še nisem videl. Ampak pri vas v Gibanju svoboda, je pač vse mogoče. In tudi tu smo lepo videli, kako si vi razlagate samo delovanje parlamentarnih preiskovalnih komisij. Se pravi tudi pri kakšni drugi preiskovalni komisiji smo videli, kako ste si lepo namestili svojega predsednika, kako te komisije komisije ne delujejo. Kajti, en in edini namen je ubraniti lik in delo Roberta Goloba, pa naj se gre to za vmešavanje v policijo, za njegove mahinacije, malverzacije na Gen-I in tako dalje. Omenjali ste pritiske, gospod predsednik komisije, gospod Rezar. Povejte mi, odgovorite mi na to, kdo točno je na vas pritiskal? In, ali boste zoper njih tudi podali ovadbo? Kajti, mislim, da slišimo s strani vaših poslanskih kolegov redno, da je potrebno pozivati oziroma da je treba na take stvari odgovoriti, tako da pričakujem, da boste to jasno obrazložili, da bomo slišali, kdo je pritiskal na vas. Naslednja stvar. Večkrat smo tako s strani članov oziroma nadomestnih članov, ki prihajajo iz vrst SDS, kot tudi s strani NSi, slišali pozive k temu, da se zasliši predsednika Vlade, tako pisno kot ustno. Ampak zaslišanje predsednika Vlade ne bi bilo samo na temo preiskovanja dejanskega stanja oziroma dejanskega delovanja znotraj aretacije ruskih vohunov. Gospod premier je na ravni radiotelevizij izjavil, da bo očistil policijo ljudi določenega prepričanja oziroma ljudi, ki jih on smatra, da imajo določeno politično opredeljene. Si predstavljate, da bi nekaj takega nekdo rekel, pa recimo s skupino janšisti zamenjal s skupino, kaj pa vem, Judje. Veste, kdo je tako govoril v 40 letih preteklega stoletja? Veste, veste dobro. In glejte, take stvari potem, da poslušamo izgovore, da tako ali tako ne rabimo zaslišati glavnega osumljenca v tej zadevi oziroma pač najbolj važno osebo, ko pa gre za to, da ugotovimo dejansko stanje. Oprostite, ampak to je skregano z vsako logiko. Še enkrat, postavite se v kožo v oči vseh državljanov in državljank Republike Slovenije in jim poskušate prodati to zgodbo. Nismo zaslišali premierja, ki prihaja iz naših vrst, zato ker smo že prej ugotovili, da ni posegel v delovanje obveščevalnih služb in ni imel nič s tem, kako je potekal postopek aretacije ruskih vohunov. Mislim, da morate biti pa res ali retorično zelo spretni ali pa zelo nekako čudno prepričani, da mislite, da boste lahko to predali slovenski javnosti. In ko že govorimo o teh zadevah, je zelo zanimivo, ko sem poslušal tudi ostale razprave, poslancev Gibanja svoboda, gospa Vonta je omenila, super, prav je, da o teh stvareh debatiramo v Državnem zboru. Gospod Zlobko je dejal, to ni mesto, kjer bi lahko debatirali o teh stvareh. Se pravi, tudi znotraj svoje politične skupine oziroma svoje politične stranke niste sploh dogovorjeni oziroma usklajeni, kaj bi bilo prav in kaj ne, ko govorimo o teh zadevah. Nenazadnje je to pokazalo tudi glasovanje, ki je bilo danes, nekateri izmed poslancev Svobode so tudi potegnili ven kartice. Hvala bogu se ni zgodil kakšen kozmičen dež, ampak vse to nakazuje na to, spoštovani in spoštovane, da nekateri med vami pač veste, da je vaš namen eden in edini, zagovarjati lik in delo Roberta Goloba in to vse na vse pretege poskušate. In to nenazadnje, tudi to poročilo, ki s samo vsebino, s samim dejanskim stanjem nima nobene veze. 81. TRAK: (TB) dejansko vsebino kakšno vlogo, bi dovolili, da zaslišimo predsednika Vlade. Če je vse tako kot trdite, česa se pa bojite, česa se bojite? Bi bilo tam kakšno neprijetno vprašanje, na katerega ne bi imel odgovora? Verjetno bi bilo, kajne, zato pa pač ni prišlo do tega zaslišanja. In, ko že govorimo o tem, če pogledamo samo zgodovino parlamentarne preiskave in kako je bila vodena. Prvo je bil vodja gospod Lamut, ko je, ko ni po mojem mnenju direktno deloval po navodilih, ki jih je pač prejemal iz ozadja, ga je zamenjal lojalist Roberta Goloba, gospod Rezar in sedaj teče zadeva tako kot je diktirana s strani premierja in njegovega ozkega kroga ljudi. Tako, da prosim vas, nehajte metati pesek v očem našim državljanom, kajti resnično, s takim načinom jih ne morete več zaslepljevati. Dovolj je bilo tega. Hvala.

jaz mislim, da s tem sami dokazujete, kako vi delujete. Tukaj gre za iskanje pravice, ki je dve leti ni, za to se gre in pa ustanovitev preiskovalne komisije za obračunavanje, zelo nenavadno. Ta preiskovalna komisija je bila ustanovljena, da preišče domnevno največjo zlorabo Urada za preprečevanje pranja denarja, ki je bilo v času prejšnje vlade, ki je, vem, da še vi takrat niste bili poslanec in pa vplivanje na delo policije v času, ko je bil minister gospod Hojs. Mi, ko smo dobili prijavo, pa smo nemudoma zagrizli v svoj primer, to dokazuje, da delujemo objektivno. Samo trenutek, če dovolite, da dokončam. prosim. Smo zagrizli v to preiskavo in oprostite, zaključek je ta, da je nekdo lažno pričal in to zgodbo se je jahalo dve leti in pritiski so bili na to, da bi se to sejo prestavili. Pritiski prav z vaše strani, s politične strani. Razne prijave, KPK, metanje polena pod noge in tako dalje. Včerajšnja objava na primer, kot posledica. Zdaj, včerajšnji sogovorec iz objave v medijih je zanemaril, da je on izdal tajne podatke. To, česar je mene obtožil. Mi smo uporabili striktno vse podatke, ki so javne narave in so izgubili vrednost tajno. Zdaj, kar se tiče pričanja, nobeno pričanje predsednika Vlade ne more spremeniti dejstev in dejstva so ta, da ni nobenega dokaza, da je vplival na potek policije. To lahko vidimo iz mednarodnega sodelovanja. On ne more poklicati tuje obveščevalne službe in predstaviti poteka informacij, prav tako za to ni obstajal popolnoma noben motiv. Motivi, ki ste jih navedli, so nesmiselni, dočim ti motive nosijo na sebi, sem jih že prej naštel; lahko je maščevalne narave, lahko je politično obračunavanje ali pa celo vplivanje na potek sodnega postopka aretacije ruskih vohunov. In pa predvsem za to, veste, gospod Poglajen, ker jaz se pa resnično imam za človeka z visoko integriteto in se ne bom podredil tistim, ki obtožujejo drugega z lažnimi prijavami.

vse je v redu, tudi poslovniško je vse v redu, brez skrbi, ampak verjetno za nekoga, ki je zrasel v nedrjih SDS, je to zelo nenavadno, da ljudje razmišljajo s svojo glavo in moram reči, da tudi v naši poslanski skupini pač razmišlja vsak s svojo glavo. In seveda kolega, kolega Branko Zlobko je povedal en kontekst, jaz sem pa povedala tisti drugi kontekst. In seveda se mi zdi bolj prav, da se o tem pogovarjamo tu v Državnem zboru, kot pa da o tem šepetamo in se pogovarjamo na skrivaj in preko različnih medijev, portalov in različnih ostalih strankarskih glasil. Zagotovo je to boljša pot, v to sem trdno prepričana. Ampak še enkrat, pri nas je tako, da pač lahko razmišljamo s svojo glavo. Hvala. Hvala. Bom samo pojasnila, replika je bila dovoljena, ne glede na to, da je vmes govoril še drugi razpravljavec oziroma predlagatelj, samo toliko, da ne bo dvoma o tem.

Vi imate pa repliko na predlagatelja? Okej, izvolite. ANDREJ POGLAJEN (PS SDS): Ja, hvala lepa. Ja, zelo zanimivo je bilo, ko je predlagatelj tega poročila, gospod Rezar dejal, da išče pravico. Ne, vi ne iščete pravice, spoštovani, vi zakrivate delovanje vašega premierja. Glejte, način sprejemanja tega poročila jasno tudi dokazuje. Sedaj bom govoril o postopku, kako se je to obravnavalo. Vrgli ste pred nas tri kolege poročilo, ki je bilo obsežno več sto strani in rekli, če se strinjate bomo sedaj to sprejeli. Aha, potrebujete malo časa, si bomo vzeli 20 minut, tako ste dejali na sami seji, spoštovani. Že način tega, kako je prišlo to na obravnavo, kako se je to na preiskovalni komisiji obravnavalo, in prikazuje in ima jasne indice na to, da ste hoteli nekatere stvari samo ponesti pod preprogo in jih potem uporabiti kadar pač pač ste si zaželeli, recimo tako kot danes. Kar se tiče pa nasploh vseh navedb, ki ste jih pač omenili. Glejte še enkrat, postopek načina sprejemanja, samo vmesno poročilo, nezaslišanje ene izmed glavnih oseb v danem primeru. Vse to dokazuje na to, da pač ste tudi rokohitrsko stvar porinili naprej in pometli pod preprogo seveda z namenom, da se stvar umakne iz oči javnosti, da o tem ne bomo več mogli debatirati in da boste lepo sedaj, ko prihaja predvolilni čas, ker pač nimate ostalih rezultatov, pokazali, poskušali raziskovati stvari iz obdobja pretekle vlade. To je vaš terminski plan. To mislim, da je jasno nekomu, ki bi z aviona gledal na to dogajanje, kajti seveda pred volitvami je pa treba opletati in se

s političnimi nasprotniki se vsi ukvarjamo, ukvarjate. Tako da... To bom pa mogoče zdaj samo vam takoj dam besedo, opozorila, replika, kaj je replika. Tukaj repliko zelo na široko tolmačimo, repliciramo pa takrat, kadar smo bili narobe razumljeni ali pa napačno interpretirani. Ja, nismo glih bili tukaj, ampak pustimo, ne bom nič za nazaj zdaj intervenirala, ampak ravno toliko, da bi se za naprej pač držali, sicer prihaja do zlorabe tega, te možnosti replike. Kolega Rezar, izvolite, imate besedo predlagatelj. ALEŠ REZAR (PS Svoboda): Ja, hvala lepa. Samo za trenutek se bom odzval. Glejte vi obtožujete brez dejstev, pa to je narobe obrnjen svet in mene, mene obtožujete, da sledim zahtevam delovanja predsednika. Glejte, dajte se postaviti v vlogo gospoda Poglajna je nekdo po lažni izjavi obtožil nekega hudega dejanja, hudega, hudega dejanja in vsi mu mečejo polena pod noge in ga obtožujejo. Za to ne obstaja noben dokaz. Bi se vam zdelo to primerno? Vi ste, vi ste nedolžen, dokler vam ni dokazana krivda. Jaz mislim, da tega procesa s sodnega vidika ne razumete. Kar se pa tiče, da sem vrgel poročilo pred vas. Res je, usklajevali smo še zadnje detajle, da ne bi prišlo do kakršnekoli napake. Predlagal sem ne 20 minut, ampak 1 uro po tem, ko sem videl, da imate težave, sem predlagal celo dve, tri ure. Če želite, da vam bom pa povedal. Glejte, bistvene ugotovitve, ker prvi del poročila, prvih 100, 102 strani so procesni postopki preiskovalne komisije, pri katerih so člani sodelovali in gre zgolj za proceduro. Tega ne rabimo preveriti, in jaz verjamem, da gospod Poglajen tega ni vedel zaradi tega, ker je postal nedavno član

v tem je bil cel kontekst. Drugače pa tudi kar se tiče vašega razumevanja delovanja preiskovalne komisije, še enkrat, tukaj domneva nedolžnosti, o kateri vi govorite, je v kontekstu samo logiko, kar je vaša naloga kot predsednika komisije. Vi kot predsednik komisije morate ugotoviti dejansko stanje, ne pa razsojati, kdo ima prav, kdo pa ne. V poročilu bi morali ugotavljati dejansko stanje in dejansko stanje bi lahko ugotovili edino z zaslišanjem Roberta Goloba. Če pa se navežem na mene, kot ste vi izpostavili moj primer; če bi bil Andrej Poglajen obtožen take zadeve, bi bilo v mojem interesu in moja prva želja, da sam izjasni te stvari, katere bi bil obtožen. Le tako lahko nekdo neizpodbitno razkrije, da nekdo zavaja, ne pa na tak način kot to opravljate vi. Hvala lepa.

in ste napovedali brez, da bi predelali vsebino, ločena mnenja. Kar govori o tem, da ste se vi že davno vnaprej odločili, da boste nadaljevali politično diskreditacijo in popolnoma nič drugega ne gre pri tem.

kolegi Poglajnu, da če bi pa kdo moral imeti tudi razumevanje, v bistvu je to še zelo dober rezultat našega predsednika v bistvu, če bi sploh bil vabljen. Če gledate, da vaš predsednik vaše stranke, ki so ga leta in leta vabili pred sodišča, vsi smo ga gledali povsod po televiziji, on pa se je izmikal sodnim pozivom, ste vi zadnji, ki si sploh moralizirati karkoli v tej smeri smete dovoliti, a ne. To je točka ena. Tukaj pa pač sploh še ni prišlo do vabila. In kadar predsednik naš Vlade vabila dobi, se tudi na te odziva, to je prvo. Drugič, ne vem, ali naj to zdaj komentiram vaša sklicevanja na to kako, kaj je govorila pač poslanka Mojca Šetinc Pašek, s katero zdaj tako zgledno sodelujete, tudi z gospo Bobnar. Vemo, Vemo, da to so, ko sem gledala, včasih malo spremljala te seje komisije, na katerih sama ne sodelujem, zato tudi konkretno tudi konkretno v vsebino ne bom zelo podrobno spuščala, pa to je bilo videti, to je ena sama harmonija še, ena sama harmonija. Tako da zanimivo, da se v, pod prejšnjo vlado, torej zoper, zoper vlado Janeza Janše takšnih pogromov kot sedaj gledamo tukaj zoper Golobovo vlado, ki se vtikuje v policijo, ki ne vem kaj vse dela, po drugi strani pa imamo predsednika Vlade, ki je sedaj prvič - zakaj že - v postopku. Lepo vas prosim. Pa kdo pri zdravi pameti temu nasede? Naj preberem, kaj se je dogajalo pod vašo vlado in zakaj bi lahko, ker gremo lepo iz začetka pogledati, o čem se mi sploh danes tukaj pogovarjamo. Se pravi, ta komisija bi naj, nosi naslov nedopustno vmešavanje v delo policije pod Janševo vlado. Kje smo mi zdaj? O čem se mi pogovarjamo, ljudje? Na čem je temeljila? Samo izjavo pred padcem vaše bivše vlade, ko se vsi spomnimo, kaj ste počeli z nami, a ne, da ste nas zapirali, da ste z vodnimi topovi ljudi špricali, pomešani s plinom, da ste mariborske dijake vlačili pred sodišče, a ne. In NSi in SDS, Logar, Irgl, vsi so bili tiho in to podpirali. In sedaj preberem še izjavo obeh policijskih sindikatov, ko ste sprejeli zakon, da so komandirji policijskih postaj, 111 nji ... Kar poslušajte zdaj, kolega Poglajen. 111 komandirjev. To ni smešno, ampak je v bistvu grozno. In polici..., ter direktorji policijskih uprav in notranjih organizacijskih enot GPU že sprejeli sklepe o prenehanju opravljanja dela na delovnih mestih. Veste, koliko jih je bilo čez noč? 111. In potem je kdo drug kot vaš vrli minister Hojs, kjer je bil Franc Kangler, državni sekretar sta dobila neposredno v bistvu vpliv na to, da bosta onadva postala, se pravi, vi ste si podredili policijo, vi ste uničevali državno tožilstvo. Zanimivo, tudi nihče izmed državnih tožilcev se ni spomnil interpelirati koga ali pa preganjati pa pisati ovadb, Ne pozabimo, 30 procentov znižanje plač državnih tožilcev, zgolj državnim tožilcem. Kdo si je upal kaj narediti? Kdo bo sedaj preganjal Roberta Goloba, zakaj, ker je na podlagi tega seveda v neformalnem pogovoru maja 2022 s Tatjano Bobnar še preden je postala ministrica, govori o tem v političnem razgovoru, kar bi naj nekako pričakoval od direktorice, ki se, oziroma od ministrice a ne, kaj bi bilo potrebno narediti. Seveda, če je 111 komandirjev policijskih postaj v Sloveniji čez noč dobilo odpoved, v žargonu, tako kot se mi menjamo, imate, tam so pa ti janšisti, to gre za pogovor. Ali mislite, da bi moral mogoče predsednik Vlade s kandidatko ne vem, si pisno pisati v ne vem kakšnem stilu. Ali se vi hecate? Zato mi interpeliramo sedaj predsednika Vlade, vi, ki ste počeli to, kar tukaj piše, vi, ki ste nas, ki ste prirejali, popravljali razpisne pogoje, da ste od Roka Snežiča, prijateljico, lahko kadrirali Petro Grah Lazar, ki je menda eno kazensko ovadbo spisala.

problematiziral, češ kadrovanje, politično, te Vlade, tudi Muženiča je omenil, da smo ga, je pa, ljudje božji, saj ste ga pa pri vas, pa je ugotovilo sodišče, nezakonito ste ga odstavili, nezakonito, to je ugotovilo sodišče. A morda je Golob to vplival tudi na sodišče, ker v bistvu mi, glejte, vplivamo na policijo, čeprav Robert Golob se zaradi nekih takih, policijo, pa na državno tožilstvo pa ne vem, pa na sodišče, v bistvu imamo mi totalno kontrolo, poslušajte, totalno kontrolo imamo. In skratka, da ne rečem, kaj je potem, so govorili tudi ostali razni strokovnjaki, ki jih, mislim, da vsa Slovenija spoštuje. Miroslav Žaberl, da ste sprejeli zakon, ki omogoča lustracijo in zamenjavo vseh 111 komandirjev policijskih postaj, osmih direktorjev policijskih uprav in vseh vodij notranjih organizacijskih enot na generalni policijski upravi. Kdo je odgovarjal za to? Kdo je preganjal vašega, kako vi rečete, lik in delo Roberta Goloba? Kaj vi želite s tem povedati? Lik in delo je bil tovariš Tito. Ne, je tako, je tako. Ne, to lahko vi samo za vašega šefa govorite, bivšega partijca, še enega izmed redkih tukaj, tako da vse žaljivke, ki jih vi imate z raznimi komunajzerji ali to, morate najprej razčistiti na vaši poslanski skupini, komunajzerji so v vaši poslanski skupini. Tukaj, ne vem, zavajate, želite zavajati svoje, svoje volivce, ker ste se pač, se je vaš predsednik iz gorečega komunista, ki so ga celo vrgli iz partije, pa se je pritoževal, prelevil v sedaj pa gorečega kristjana, a ne. No, in se pravi, veste, ti razgovori, da potem se vrnem na začetek in je Tatjana Bobnar, sprejela funkcijo ministrstva, se pravi, po teh domnevnih pritiskih, kjer je, zamislite si, predsednik vlade, sprva je govorila zgolj o tem, da je rekel, da je janšiste treba menjati in pa Muženiča vrniti. Nezaslišano! Poslušajte Muženiča, za katerega je sodišče ugotovilo, da so ga janšisti, janšisti nezakonito razrešili in so rekli, da mu morajo vrniti položaj. Ja, to je tudi problematizirala, ampak kdaj se je to spomnila Tatjana Bobnar. Tu pa pridemo do tega, kdo pri zdravi pameti lahko sprejme že sedaj, če nas kdo gleda, razlago,

ko njen izbranec Lindav ni dobil polnega mandata za generalnega direktorja Policije, se pa je ona spomni, "ops" halo, pa halo, pa na mene je ja predsednik Vlade, poslušajte vi, nezakonito vplival pred pol leta, veste, preden sem sprejela funkcijo ministrice. Se pravi, ona bi morala nemudoma takrat iti prijaviti Roberta Goloba. Zakaj ga ni šla, ljudje božji? Celo sprejela je funkcijo ministrice v njegovi vladi. Zdaj pa mi vi povejte, pa kdo lahko to kupi? Pa kdo lahko to kupi? O čem se mi pogovarjamo? In potem je sledilo, kar je sledilo, kajne, potem čez, ne vem,

Sedanji direktor Sove, ki mislim, da mu nihče ne more očitati nič, to je karierni, karierni strokovnjak, ki je prišel, prišel na to, ne vem, ko sem pozabila že, kako dolgo bi naj tam delal, enkrat sem brala nekje njegov CV,

ne vem kaj sem sploh že vse, vse želela še povedati o tej. Mislim, to vse skupaj je, to vse skupaj je ena navadna farsa in vi nimate sploh moralne pravice, glede na to, kaj ste počeli v prejšnji Vladi, prej sem vam prebrala. Vi se zdaj pogovarjate o čem? Mi smo imeli odlično akcijo, najboljšo v zgodovini Slovenije, aretacijo ruskih vohunov. Tega nihče ne zanika. To je bila najboljša akcija in mi se zdaj pogovarjamo tukaj ure in ure ali je mogoče pa Robert Golob vplival na to, da bi v tem času celo dovoljenem, premaknil to aretacijo za en dan, zato, da bi to bilo v dobro volitev. Se pravi, sploh, pa ljudje božji, / nerazumljivo/ mi norca delamo ali kaj, ob vsem tem, kar ste vi počeli, se mi pogovarjamo ali je mogoče, seveda ni nobenih dokazov, zanikali ste že to, direktor Sove, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada, ampak, ampak to je zdaj afera. Ali je mogoče, ali je mogoče predsednik vlade zamaknil ta datum aretacije, ki je bil uspešen in ki ga je v bistvu, saj sodišče to tudi presojalo. Poslušajte, če bi bil postopek aretacije nezakonit, če bi bilo karkoli narobe, ja, jaz mislim, da ne bi šlo čez sodišče. Ali smo tudi na to sodišče vplivali, povejte? Ali imamo tudi to pod kontrolo? Ja, od kod pa? Saj to so dolgoletni sodniki. Nas sploh ni bilo še. Kdo ima pod kontrolo potem to? Mi sigurno ne, kajne. Vprašajmo se, kdo v tej državi ima pod kontrolo sodstvo, kar vi trdite, da lopovi, ki nas kradejo že 30 let pod vašimi vladami, pa seveda tudi drugimi, se ne usedejo, vsi gledamo, vsi gledamo to, od Teša, do Litijske, do Spiritov. Katere stranke so zraven? Kdo ima tu kakšno kontrolo? Pa lepo vas prosim, lepo vas prosim! Tako da, ne vem sploh, če bi kaj več še tukaj govorila. Zame je to farsa, Zame je farsa to, da se o tem pogovarjamo, se pravi imamo eno uspešno akcijo in zdaj, mi spet gremo v tem, mi za besede pod to Vlado, se, na besede gre, ne za to, kar so počeli nezakonito, dokazano, neustavno, prejšnja vlada.

Hvala lepa za besedo. Ja, jaz mislim, da je gospod Rezar napisal slabo poročilo, pa tudi slab odziv na moje ločeno mnenje, kajti manjka mu en sklep: Vido Čadonič Špelič je treba zamenjati oziroma ji odvzeti poslanski mandat, ker dvomi v delo in poštenost predsednika vlade. 16.05 (nadaljevanje) mojo trditev na začetku povedano dejansko podkrepita. Najprej nekaj o največji zgodovinski aretaciji, o kateri smo poslušali ravnokar? V tem poročilu piše, da se o tej stvari, torej o poteku same aretacije oziroma priprave nanjo nista gospod predsednik Vlade in direktor SOVE pogovarjala, pozor, en mesec, od 8. 11. do, 6. 12.. Če je to res smo lahko resno zaskrbljeni, aretacija stoletja, gospod predsednik Vlade o tem nič ne ve. Drugo, še hujše, v prvem sklepu poročila piše, našteva osebe in med njimi je tudi Robert Golob, ki pravi tako, sklep, da so vsi, torej tudi Robert Golob, ravnali zakonito, odgovorno, skrbno in profesionalno seveda pri aretaciji ruskih vohunov. Kako je lahko nekdo karkoli ravnal zakonito ali nezakonito, če o tej aretaciji ni vedel nič? V poročilu jasno piše, da gospod predsednik vlade o aretaciji ni vedel nič in je zanjo izvedel šele dan po njej. Nekaj vam ne štima, bi se reklo. In zdaj še samo zadnje javno vprašanje gospodu Kadivniku, ki ga sprašujem, ali so vsi dokumenti ali deli dokumentov, ki so del tega javnega poročila in jih je tudi on, kot direktor Sove, označil za tajne. Ali so po novem javni? In če so, kdaj je odvzel iz njih oznako tajno, da vidimo kdo ima o tajnosti dokumentov prav. Hvala lepa.

Zdaj, da ne bom navajal, da ni navajala resnice, verjamem, da me ni slišala, in sicer, da se predsednik Vlade in se pravi direktor Slovenske obveščevalno varnostne službe nista pogovarjala od 8. 11. do 6. 12.. Glejte, to sem vam pojasnil. To sem vam prej prebral. Mislim, da je 17 minut trajala moja razprava. Poslanka Vida Čadonič Špelič navaja argument, ki ne obstaja. Preiskovalna komisija Državnega zbora v vmesnem poročilu nikoli ni trdila, da predsednik vlade in direktor SOVA nista komunicirala med 8. 11 in 6. 12, ampak je postavljena trditev, da v tem obdobju ni bilo komunikacije, vezane na operativno akcijo aretacije dveh ilegalcev Ruske federacije. Sklepanje, da obisk direktorja Sove pri predsedniku vlade pomeni tudi, da sta se obe osebi pogovarjali o operativnih postopkih akcije, je napačno, kar samo dejstvo, da sta dve osebi v istem prostoru, še ne pomeni, da med njima poteka komunikacija, ki jo hoče izsiliti gospa poslanka Vida Čadonič Špelič.

bi se najprej dotaknil razprave kolegic Lene, in se z njo strinjam, da je vse skupaj je farsa. Da ta komisija in to vmesno poročilo je farsa, se strinjam, to je pa res farsa, farsa od farse farsa. Zakaj? Jasno je, torej jasno je, da je ta komisija bila ustanovljena z namenom, da se diskreditira in nekako skuša dokazati, kako je torej Janez Janša oziroma kako je bilo v vladi Janeza Janše političnim delovanja policije. Ker je prišlo vmes, torej šest mesecev po nastopu Vlade, do odstopa ministrice Bobnarjeve, torej notranje ministrice, ki je pravzaprav ob odstopu povedala, da odstopa zato, ker se je izvajal politični vpliv na delovanje policije.

In na to komisijo, ko ste določili, mislim, da je 46 prič bilo določenih, ste povabili torej gospo Bobnarjevo in gospoda Lindava. Nekako ste pričakovali, da bosta na tem zaslišanju pa obremenila torej Vlado Janeza Janše, kako sta ugotovila politične vplive, ki so jo izvajali torej v tem času vlade. A glej ga zlomka, obremenita koga? Predsednika Vlade. In prej, ko je gospa kolegica Lena govorila, kaj vse se je dogajalo, kakšen političen vpliv je bil vpliv prejšnje vlade, ker sicer ne razpolagam s podatki, kdo je imel večji kadrovski vpliv na delovanje policije, sem za to vprašal umetno inteligenco. In kaj umetna inteligenca odgovori? V času Janševe / nerazumljivo/ je bilo v policiji nekaj zamenjav, predvsem na vodstvenih mestih, a te niso bile tako številčne kot v času Vlade Roberta Goloba, ki je nastopila po volitvah leta 2022. Pod Golobovo Vlado so se zgodile večje kadrovske spremembe, vključno z menjavami na ključnih mestih v policiji predvsem zaradi političnega preobrata in sprememb v notranji politiki. To govori Chat GPT. Zelo zanimivo. Torej še sama umetna inteligenca ugotavlja, kdo ima večji politični vpliv na delovanje policije. Zdaj, veliko je bilo o tem govora tudi mislim, da prejšnji teden, ko je bila interpelacija zoper notranjega ministra. In kaj še umetna inteligenca govori? Na splošno lahko rečem, da so bile kadrovske zamenjave v času Goloba Vlade bolj obsežne, saj je bil njegov cilj preoblikovanje, osvežitev javnega sektorja, vključno s policijo, v skladu z njegovimi političnimi prioritetami. Te spremembe so tudi pogosto spremljali protesti in nasprotovanja še posebej ob tistih, ki so menili, da se z njimi preveč vpliva na neodvisnost institucij. Torej prav ta protest je bil s strani bivše ministrice in pa bivšega direktorja. In ko sem bral to poročilo, je zelo zanimivo, da v tem poročilu se ne dotaknete niti enega stavka, glejte, to je magnetogram obeh zaslišanj, torej tako gospe Bobnarjeve kot gospoda Lindava, iz javnega dela zaslišanja, niti enega stavka ni tu, ki jasno, čeprav v njej jasno obremenjujeta predsednika Vlade, da je politično vplival na delovanje policije.

da se želi na samem govoriti z gospodom Boštjanom Lindavom, to sta bila absolutno proti. Torej je že narekoval, da se hoče pogovoriti z direktorjem policije, torej že hoče imeti vpliv na samo. In potem doktor Golob naju je pozval, da je potrebno pozvati Evropsko državno tožilstvo, da čim prej zaključi preiskavo zoper kolega Muženiča, kajti oba s kolegom Lindavom sva ostala stališču, da naj bi bilo v tem času namreč / nerazumljivo/ vedeti, da je to, 31. 5., bil en dan pred tem, ko je prisegla nova vlada. tem, dalj, in ob tem je doktor Golob tudi rekel, da je nekaj potrebno storiti čim prej z onim dol, ki je direktno na koncu, na koncu, kjer pač doktor Golob živi. No in potem naprej, so še določene izjave zelo zanimive. In citiram: "In pritiski name so se torej začeli 29. oktobra, ko sem prejela sporočilo tedaj gospe zadolžene za piar Gibanja Svoboda, gospe Vesne Vuković, ali je sploh smotrno, da se v zvezi s strganimi plakati Gibanja Svoboda takrat v kampanji referendumski," torej tako naprej. Torej tudi generalna sekretarka je imela vpliv. In to je nadalje: sporočilo doktor Roberta Goloba, da postaja resno zaskrbljen s kadrovsko politiko v policiji. Poudaril je, da postaja resno zaskrbljen s politiko policije, da se morava dobiti". Torej vse nakazuje na to. In tudi nadalje in: "In takrat mi je doktor Golob rekel, da ne ve, kdo je on, da bom imela na tem mestu nekoga drugega in potem je takoj začel sam govoriti, da moram zamenjati Martina Jazbeca, ker on ne sme biti šef varnosti, da je jezen na njega že zato, ker je moral ob njem poslušati in ko sem mu hotela pojasniti, ker to je pač bilo neracionalno v tem smislu, ker je kar naenkrat začel govoriti o, torej, Martinu Jazbecu". Torej veliko je bilo izjav. Še posebej je zanimiva, je zanimivo to, in magister Boštjan Lindav ni bil imenovan in ne bo imenovan za torej polnopravni mandat generalnega direktorja policije zato, ker ni očistil policije in pa to, predsednik Vlade je od mene, kot od ministrice zahteval ravnanja, ki so bila torej nedopustna, ki so bila nesprejemljiva, zato ker se je v neposredno vmešal v kadrovanje v policiji, še celo več ne, kdo ne bi moral za to, da bi jaz ostala ministrica, izgubiti službo. Opala. ali to ni določen, že to, določen argument, katerega bi morala, torej, zaslišati, doktorja Roberta Goloba. In tudi tako, kot je gospod / nerazumljivo/ povedal, 17. 11. sem bil seznanjen s tem, da je predsednik Vlade zahteval, da se direktorica Uprave za policijske specialnosti Martina Jazbeca odpusti. Torej, in kaj je bilo potem povedano še isti dan po tem zaslišanju ali pa oziroma drugi dan v medijih, je jasno, da je potem doktor Golob v medijih povedal: "Bila ena sama resnica in ogromno načrtovanje. Edina resnica, ki jo je povedala, je bila, da sva se maja, preden je bila imenovana, dogovorila, da ima eno samo nalogo, in to je, da očisti policije janšistov." To je politični vpliv na delovanje policije. No, kasneje, ko pač je malo nejasnosti, ker pač reče, da sploh ni poznal ministrice, ne da je pač prvič videl, 31. to je dan pred, pred samim nastopom Vlade zelo zanimivo, da nekoga imenuje za ministrico, pa je sploh ne vidiš, ne poznaš.

torej govorimo o tej obtožbi, torej to vmesno poročilo se niti v enem delu ne dotakne pričanja v javnem delu. Zdaj, kaj je bilo za zaprtimi vrati, da pa zdaj mi to politiziramo in govorimo tu javno, mislim pa, da gre to za malo prekoračitev vsega. In kaj se je potem zgodilo? Zdaj, bilo je rečeno, da sploh doktorja Goloba se ni vabilo na zaslišanje. torej prejšnji predsednik te komisije Miha Lamut seveda ob tem pričanju in seveda tudi, ker je doktor Golob bil tudi kot priča, seveda zahteva pričanje, da tudi vabilo, to vabilo je bilo poslano, mislim, da 10. julija 2024 in kaj se zgodi. Kolega Miha Lamut ni več predsednik, ker se ga pač potem vrže za kazen, boš ti mene pač poklical na zaslišanje in da se ga prisili v to, da se zaslišanje prestavi za nedoločen čas, čeprav predsednik v javnosti govori, da on bo pa prišel na zaslišanje in dokazal, da ni kriv. Ko ga pa pokličejo na zaslišanje na KPK prav v tej zadevi, pa reče, da je KPK farsa in potem njegov odvetnik da obsežno dokumentacijo se, potem to zaslišanje prestavi in na koncu zdaj je priča. Zdaj kaj bo iz tega KPK ugotovila ne vem. V glavnem tudi že to, da ga je policija ovadila daje jasen znak, da je bil politični, delovanja policije. Torej, ptički na vejah že čivkajo, da je ogromen politični vpliv na delovanje policije prav pod to vlado.

poslanec, ker pač iz tega Gen-i, torej iz te kvote, ker je pač že prej deloval pod, ko je bil še predsednik Vlade, torej direktor. In kaj se zgodi? Torej, kljub številnim pozivom opozicijskih članov te komisije, da se naj zasliši doktor Goloba, do tega ne pride, še zdaj ne, ne pride. Ampak kaj se pa zgodi potem lansko leto? Da se na dnevni red, sklic komisije v varovanem delu in dobimo, torej člani, ker sem tudi sam namestnik člana 111 strani poročila, da se bo to sprejelo. Takoj in, ko zahtevamo torej, da se ta seja nekoliko prestavi, da imamo čas, kar imamo tudi pravico do tega, da imamo čas, da to komisijo, da to vmesno poročilo pregledamo, da ugotovimo kaj piše, da damo na to pripombe oziroma karkoli, seveda mi imamo potem, mi imamo, potem seveda smo ogroženi, zgroženi nad tem in to sejo obstruiramo, kajti dejansko delovati v komisiji pod takim delom, ki smo dejansko bili priča, je neumestno. In vsa ta dejanja dejansko nakazujejo na to, da se tu nekoga ščiti. In koga se ščiti? Ščiti se predsednika Vlade, doktorja Roberta Goloba. In v tem vmesnem poročilu ne navajate nič iz tega kar se je pa dejansko dogajalo v javnem delu. Pač osredotoči se na eno zgodbo, ki pa dejansko v javnem delu nikoli ni bila obravnavana in vse to obravnavate torej v javnem delu sploh ne vem zakaj imamo jutri zaprto sejo, ker je tako predsednik komisije, ko je predstavljal tu še dodatno pojasnilo, že tako ali tako vse povedal, sploh ne vem, kaj bomo še jutri o tem sploh govorili. In dejansko je pa lahko to sum in upam, da bodo organi pregona po uradni dolžnosti začeli torej preiskovati sum kaznivega dejanja s strani predsednika komisije

tudi to, kar je bilo danes včeraj na RTV povedano, kot je gospod Lindav povedal, je tudi glede na to sam tega mnenja, čeprav je tu kot priča. No, in kaj še se potem zgodi. Predsednik, bivši predsednik Miha Lamut pošlje torej magnetogram zaslišanja direktorju Sove pred njegovim zaslišanjem.

se mora izločiti in v tem postopku ne izvedemo vseh dejstev, da se lahko to poročilo izvede, ne naredimo torej ne soočenja med Lindavom, Bobnarjevo in predsednikom vlade v primeru po zaslišanju predsednika vlade, če bi ugotovili, da so pač različna stališča, ne izvedemo zaslišanja pred Muzetičem, torej direktorjem NPU in pa direktorjem Sove sooča, ker so bila različna pričanja. Ne izvedemo, tudi zahtevamo nekih dodatnih dokazov. No, kar pa je bilo zanimivo, je pa v tem, da je potem, torej direktor Sove zaslišan in seveda, glejte, če je nekdo seznanjen s tem kar je nekdo pričal pred tem, seveda boš tudi lahko pričanje temu prilagodil. Seveda potem pride, da se to malo opere, se potem pridobi mnenje ZPS, zelo zanimivo, kajti zadnjič, ko je bila seja Odbora za infrastrukturo, kjer smo zahtevali mnenje ZPS o eni zadevi, tem invalidskem podjetju, ali lahko torej minister za delo torej da to soglasje v zvezi z likvidacijo, ste bili proti temu, ker pač ZPS tega ne more narediti, ampak tu pa lahko da mnenje. To je zelo zanimivo v tem postopku, pa lahko da mnenje, čeprav je jasno iz sodne prakse, da sicer res lahko ta priča, ki je seznanjena z odpovedjo prejšnje priče, seveda tudi priča, nič ni narobe, vendar kaj sodišče ugotavlja, utegne pa takšna seznanitev vplivati na oceno verodostojnosti njenega zaslišanja. Torej verodostojnost zaslišanja je pa zdaj vprašljiva. To ugotavlja sodišče. Torej tega pričanja mi ne moremo obravnavati kot točno, kot nekaj točnega, kar lahko upoštevamo, ker ni verodostojno, ker je verodostojnost vprašljiva. Torej, smo pri izdaji tega vmesnega poročila upoštevali priča neverodostojne priče. Verodostojnost je vprašljiva in dejansko izhaja iz vsega to vmesno poročilo ni ustrezno in zato je tudi prav, zato podpiram predsednico Državnega zbora, da je danes predlagala, da se to predstavi, prav. hotela je torej zavarovati pravo,

Seveda, zdaj vi nameravate to narediti, tudi to, da bi se zdaj naj celo, zelo zanimivo, kar se predlaga v sklepih, da se torej Goloba in pa ostale / nerazumljivo/, da nič niso krivi, kajne, boste pa tisti priči, ki pa so dejansko bremenili, pa zdaj ovadili. To je pa zdaj zanimivo. Torej, to je zdaj tako, da bi nekdo prišel na sodišče, bi rekel, glej ju, sem, bilo je prišlo do kaznivega dejanja, nekdo pač, in potem bi tistega, ki je prijavil, bi ovadil, tistega, ki pa je izvedel kaznivo dejanje, bi ga pa dejansko, bi rekel, da nič ni kriv. Seveda, to se lahko zdi, če je kriva ovadba, ampak to ni bila kriva ovadba. In sodišče tudi ne odloči, ampak dejansko v postopku ugotavlja vse možnosti, dokaze in tako naprej, ki pa tu niso bile izvedene, ampak zakaj, zato ker seveda se predsednik komisije boji zaslišati Goloba, ker vem, da se bo zgodilo tako kot s prejšnjim predsednikom, torej bo moral odleteti, mogoče kasneje, ko več ne bo poslanec, ne bo mogel delati več v GEN-I, torej se boji za svojo prihodnost. Logično, da proti svojemu šefu ne bo deloval,

tu je vprašljivost tega vmesnega poročila in verodostojnost tega / nerazumljivo/ poročila še kako, kako velika. In zato takega poročila ne moremo podpreti. Zdaj, prej smo celo slišali zelo zanimivo, nikoli še nismo imeli maše, med, med razpravami. Torej, kolega Uranič, veliki strokovnjak za asfalt, je celo imel mašo in dejansko je nekako citiral s tem, da pač Bog ne odpušča vsega, ampak odpušča vse, torej ste slabo citirali Sveto pismo. Bi pa na koncu rekel samo še tole, to, kar sem že tudi v poslanskem vprašanju predsedniku Golobu, en rek, da resnica hitro pokoplje tistega, ki se ji upira, zelo hitro in tudi bo pokopala tudi vas. In kar se pa tiče na koncu, pa bom pa rekel tisto, kar pa je Jezus izjavil, torej bog odpusti in saj ne vedo kaj delajo. Hvala.

ne kradi, ne laži pa to. Okej, narobe me je razumel. Namreč, nisem rekla, da je, v tem, ko je dejal, da sem rekla, da je ta komisija farsa. Ne, tako kot ni predsednik, kot ste se zlagali v razpravi, rekel, da je KPK farsa. Trdim, da je postopek, to, kar vi izvajate to je farsa, ta afera ruskih vohunov, trdim, da je farsa. Trdim, da je farsa, da se predsednika Vlade, dve leti so rabili policisti, da so spravili tu za par besed, kdo je kaj rekel,

glejte, gospod spoštovani kolega Uranič je želel povedati nekaj drugega, da vsak obisk v spovednici ne odpusti vsakega greha. Jaz mislim, da smo danes prišli do točke, kjer je po dveh letih dovolj jahanja lažne izjave in je dovolj politične diskreditacije. Jaz sem se po ugotovitvah določenih dejstev odločil, da na podlagi lažnih obtožb ne bom popustil zlorabi opozicije na podlagi lažnih obtožb. To zaslišanje predsednika Vlade vas zelo boli. Dajte mi povedati prosim, ali bi zaslišanje predsednika Vlade spremenilo datum, ko partnerska agencija sporoči ključno informacijo? Jaz vem, da ne in ena mala distinkcija, predsednik Vlade, doktor Golob, ni storil kaznivega dejanja, očitate mu ga vi, gospod Lindav ga pa s krivim pričanjem je. Jaz ne vem, kar se tiče farse o preiskovalni komisiji in vse ostalo in vašega sklicevanja, jaz ne vem, če ste vi brali pravo poročilo, gospod, gospod Kosi. Vklicujete se na kolego Vukovič, pa ne vem, kaj ima ona pravzaprav

Prvi in edini konkreten primer so bili pa ruski vohuni, ki ste jih navajali in ta je pokazal resnico. Resnico, ki pa jo SDS ne želi sprejeti, kar je pa vendarle logično. Če se postavim v politični vidik, seveda, ja, dve leti tako zgodbo, ni lepšega proti predsedniku Vlade, ki se boriš, to razumem, politični aspekt, vašo agendo jaz razumem, to ni debate, ampak tukaj pa gre za pravico. ali pa ne vi osebno, ampak predhodni razpravljavci meni žugajo, da nisem sodnik. Ja, seveda nisem sodnik, ne podajam obsodb, pač pa predstavljam ugotovitve in dejstva in dokaze, ki so vam ne povšeči. Ampak glej ga zlomka, ne sami bi pa želeli obsojati na podlagi citatov rekla kazala pa jabolko papala. Izvolite, replika kolega Kosi, potem kolega Poglajen. ANDREJ KOSI (PS SDS): Repliciram na mojega predhodnika, ker sem očitno bil napačno tolmačen v zvezi z gospo Vukovičevo. Zdaj, predsednik komisije, če vi ne veste kaj so izjavljale priče v svojih pričanjih na javnem delu, pol je pa žalostno, pol ne vem, pol si ne zaslužite tega, te funkcije. Ja, tudi jaz sem bil oziroma tudi jaz sem bil citiran oziroma je bilo moje razpravljanje narobe razumeljeno. Gospod Rezar, jaz nikoli nisem rekel, da ste vi sodnik, da želite biti sodnik ali pa karkoli drugega. Jaz sem rekel, da kot predsednik parlamentarne preiskave ne morete delovati kot sodnik, tukaj je ta razlika. In zelo mi je zanimivo, še enkrat, ko menite, da iščete pravico. Se pravimi, pravico za predsednika Vlade išče poslanec iz njegovih poslanskih klopi. Zanimivo. Svoboda): Pa če bi to bili vi, bi iskal pravico poslanski kolega iz nasprotne stranke, ampak je velika distinkcija, veste. Jaz nisem sam pisal poročila. Pod poročilo se je podpisal tudi izjemen strokovni sodelavec, ki je politično neobremenjen in ki verjamem, da je podal najbolj objektivno oceno do sedaj, kar so bila spisana s strani preiskovalnih komisij.

razviden temeljit popis dogodkov, ki so vodili do najuspešnejše obveščevalne akcije v slovenski zgodovini, ki je v sodelovanju s tujimi agencijami pripeljala do rezultata, torej do aretacije ruskih vohunov. In če zdaj za trenutek pustim ob strani res opozicijo in koalicijo, ki sta si pač tradicionalno in tako je normalno, žal vedno na različnih bregovih in se osredotočim zgolj na dejstva, ki izhajajo iz te preiskovalke, vem, da bomo dobili dober odgovor na to, kar se je dogajalo. Vam seveda v opoziciji, predvsem NSi, to nikakor, nikakor ne paše. In zato si tako močno prizadevate danes, že drugič, da bi se ta točka prestavila iz dnevnega reda. Nikakor nočete slišati resnice. Za vas je preveč zapisanega v javnem delu, ampak zapisana je samo resnica. Česa se bojite pa vse je bilo tako rekoč že že znanega iz medijev, ki smo jih spremljali v tem? Torej, prvo dejstvo je, da je bila pri celotni zgodbi vpletena tudi tuja obveščevalna služba, ki je zagotovila ključno informacijo, ki je bila predpogoj za aretacijo, uspešno aretacijo. In kdaj je ta informacija prišla v javnost? Glejte, v javnem delu poročila je jasno, iz javnega dela poročila je jasno, da aretacija nikoli ni bila predvidena za datum v ponedeljek, 28. 11. in ne vem, zakaj ves čas o tem tako govorite in manipulirate s tem datumom. Naslednji ponedeljek pa je bila izvedena aretacija.

Zakaj je to pomembno? Ker je bil cilj izvesti aretacijo in hišno preiskavo v trenutku, ko oba ruska vohuna komunicirata s svojim obveščevalskim centrom in uporabljata vso metodologijo in tehniko za poročanje in se znajdeta v okoliščinah, ko ne moreta prikriti in uničiti dokazov. To za vas predstavlja problem, jaz verjamem, seveda, še ena uspešno izvedena aktivnost v času te Vlade in to vas nervira, to je jasno. S prsti so jih želeli dobiti v marmeladi. Upam, da nam tudi pri drugih nečednostih v Sloveniji uspe zadeve peljati tako, ne pa da se ves čas ukvarjamo s tem ali so bili dokazi pridobljeni zakonito ali ne. Torej, že samo datumsko sosledje dokazuje, da nikakor in pod nobenim pogojem predsednik Vlade ni imel niti motiva niti možnosti, da bi aretacijo prestavil, to je samo plod vašega bujnega, vaše bujne domišljije, ki ste jo danes potvarjali in hoteli prikazati na takšen zelo, zelo zavajajoč način. Drugo dejstvo pa je, da Sova svojih aktivnosti ne sporoča javnosti in tudi ves čas ste to hoteli predstavljati javnosti kot tisto, tisto na čemer vi, vi utemeljujete neustreznost te preiskovalke. Sova nima tiskovnih konferenc, zaradi interesa preiskave tudi sama po aretaciji še zmeraj spremlja dogajanje in komunikacijske kanale, kar še dodatno potrjuje to, da predsednik Vlade nikoli ni imel motiva za prestavitev aretacije, saj tudi če bi bila izvedena prej, javnost zanjo ne bi izvedela. Tudi 5. 12., ko se je akcija uspešno zaključila, aretacija bila izvedena, a je bila kje kakšna tiskovna konferenca, a se je kje pohvalilo z odličnim rezultatom te akcije? Ne, ni se, šele konec leta so prišli potem počasi ti podatki v javnost. Če pa se vrnem na sodni postopek zoper ruske vohune, pomembno je povedati, in to je res tisto, kar je jasno, transparentno dokazano in pije vodo, da tudi na podlagi postopka pred sodiščem lahko jasno trdimo, da predsednik Vlade ni vplival na datum aretacije. Namreč če bi to storil iz političnih motivov, bi takšna aretacija bila seveda izven ustavnih okvirov, posledično pa bi primer na sodišču zagotovo padel. A je padel? Ni padel, ne, nazadnje je prišlo celo do izmenjave, uspešne izmenjave v eni od največjih menjav po hladni vojni. Ves čas torej danes se ukvarjamo z manipuliranjem. Ja, kolega Rezar je dosti dobro povedal to: izhajate iz svojega razmišljanja, iz svojega delovanja in potem tudi nas vidite takšne kot ste sami. Ves čas delujete politično motivirano in tudi s cenenim populizmom. Dajmo se vprašati, kdo je prenašal naše informacije iz te preiskovalke na KNOVS in seveda tudi obratno, kdo je nosil novinarjem? Prav histerično si v bistvu prizadevate, da se ta preiskovalka oziroma poročilo ne predstavi javnosti. Zakaj že? Zakaj že? Vem, da se ničesar, razen še večjega padca v javnomnenjskih anketah, ne bojite bolj. Kaj je državotvornega v tem, da si želite, da se ta preiskovalka oziroma predstavitev poročila premakne na katero izmed naslednjih sej? Jaz tega ne razumem. Saj vi tudi ne, ampak to vam paše. Dalje, kar bi še želela povedati, zakaj preiskovalna komisija, tako si jaz zadevo razlagam, ni zaslišala predsednika. Ni bilo potrebe, vse je bilo jasno predstavljeno, iz opravljenih zaslišanj in zbranih dokazov. Pač se je pokazalo, da ne obstaja noben dokaz niti indic, da je informacija, ki sta jo podala gospa Bobnar in gospod Lindav, resnična. Ničesar torej otipljivega niste predložili, da bi to tehtalo dodatno zaslišanje predsednika Vlade, Vlade. Ves čas se sprašujemo o nekih dokazih. Zakaj jih niste predložili, če ste zanje vedeli? Ne vem. Tisti torej, ki obtožuje ali tisti, ki se brani, bi pač lahko te stvari predložil, (Nadaljevanje) ampak v tem primeru izpise klicev za katerega trdite, da ni ustrezen, bil edini predložen. Zakaj niste predložili ustreznega, za vas ustreznega izpisa klicev? Niste ga predložili, ker ga nimate, ker ne obstaja, ker je takšen spis klicev, kot je bil predstavljen in vsi pogovori, ki iz tega izpiska izhajajo, so točno takšni, kot so bili predstavljeni. Ve se, kdo je koga klical, kdaj je klical, ve se pa tudi, kdo koga ni klical, in torej ne morete operirati s podatki, ki jih ne morete dokazati, pa ste imeli vso možnost, da to dokažete. Pa še nekaj, predsednik je obtožbe večkrat že javno zanikal in ker se proti njemu vodijo različni postopki, jih bo, kolikor vem, tudi tam dokazoval pred pristojnimi organi z materialnimi dokazi in pričami in ne da bo rekel, pa navajal pa podtikal nekaj, česar ni. Torej tako, na takšen način pred pristojnimi organi se dela, če se v resnici želi nekaj dokazati. še naprej. V tej zgodbi se res izvaja neke vrste histerizem, predvsem s strani NSi. Največji pravičniki, poštenjaki, moralisti v tej državi, pristaši krščanskih vrednot. Res si želim, da bi v tem duhu tudi ravnali, ker ko danes pogledam vse to, kar se dogaja v Državnem zboru, na kakšen način delujejo poslanci NSi, potem imam občutek, da smo v Svobodi bistveno bolj pripadni in zavednim krščanskim vrednotam. Smo spoštljivi smo, iskreni smo, hvaležni za marsikaj in ne lažemo, ne lažemo, tako kot recimo kolegi iz NSi. Maske, ki so se izgubile so se res izgubile, ali se niso izgubile, ste jih preprodali? Ne vem, kaj se je z njimi dogajalo, pa KNOVS, ki je šel preverjat številke kolegov, da spomnim iz afere DARS, ko se je gotovina tlačila v žepe, vsi smo to videli, šel preverjati številke vpletenih v to afero ali se jim prisluškuje. Res državotvorno dejanje. Toliko o teh vaših poštenostih. In kdo je informacije iz zaprtega dela seje te predmetne preiskovalke iznašal na KNOVS, kdo je za to imel kakršnokoli potrebo, željo, interes, ve se, kdo sedi v obeh komisijah in kdo je to lahko počel. Pa še mogoče samo tega, da se dotaknem sklepi, takšni kot so niso problematični v resnici. Organi za pregon kaznivih dejanj se bomo

Hvala lepa. Zdaj pa vam je čas potekel. Hvala lepa. Zdaj, ker ste me ravno omenili, seveda tudi jaz sem bila ovadena, saj to se ve, ampak počakajmo na rezultate te ovadbe, pa bomo videli, kaj se bo potem zgodilo. Dobro, prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobi besedo še predstavnik predlagatelja, kolega Aleš Rezar. Izvolite, imate besedo. Najlepša hvala. Saj mislim, da smo danes povedali dovolj, premnogo. Nekateri ne želijo slišati resnice, ampak s tem se soočamo že praktično od začetka mandata. Dejstvo je, da je nedopustno, da se diskreditacija in ogrožanje nacionalne varnosti lahko zgodi s takšno lažno obtožbo. Jaz mislim, da se poslanci opozicije ne zavedajo, da smo vsi politiki izpostavljeni takšnim manevrom, tudi desni, zato je treba temu treba reči odločen ne. Za kolege iz opozicije pa svetujem, naj kdaj pa kdaj malček trkajo na svojo vest. Hvala lepa. Hvala lepa. Prekinjam sedaj razpravo, ki jo bomo nadaljevali jutri, torej v četrtek 30. januarja na zaprtem delu seje z razpravo o dodatnem vmesnem poročilu ter o bistvenih ugotovitvah, ki so navedene v dokumentu, in sicer v okviru preostanka skupnega najavljenega časa posameznega udeleženca seje. Poslanke in poslance hkrati obveščam, da bo vhod v dvorano možen samo pri prehodu skozi detektorska vrata, vhod pa bo nadzorovala Enota za varovanje Državnega zbora. V dvorani ne bo dovoljena uporaba elektronskih naprav, to je prenosnih telefonov, računalnikov, pametnih ur in podobno. Prosim vas, da zaradi priprave dvorane na zaprto sejo s seboj odnesete vse svoje stvari in vse gradivo ter da imate jutri za potrebe identifikacije ob vstopu v dvorano s seboj poslanske izkaznice. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in tudi 27. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Lep pozdrav in lep dan še naprej vsem skupaj! Hvala